Уважаеми народни представители, заседанието продължава. Докладвана е Глава

Заявленията за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, за категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1-3 и за сертифициране на туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 5, заедно с приложените към тях сканирани документи, може да се подават и по електронен път.

(3) На интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и на интернет страницата на съответната община се публикува електронния адрес, на който могат да се изпращат заявленията. (4) Електронното заявление се смята за получено, ако от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, съответно от общината, потвърдят получаването му. Потвърждаване на получаването се извършва в срок до 5 работни дни.”

и предлага следната редакция на чл. 152, който става чл. 145: „Чл. 145. (1) Дубликат на издадено удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект по чл. 3, ал. 2, 2, т. 1-3 и на сертификат за туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 5 се издава при унищожаване или загубване на първоначално издаденото удостоверение или сертификат по заявление по образец, подадено от съответните титуляри на изгубените документи.

което са наети. образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професиите по ал. Сега ще поставя на гласуване предложението на народния представител Михаил Михайлов, който не е в залата, а по т. 2 има неподкрепено предложение. Гласуваме предложението на господин Михаил Михайлов в неподкрепената му част от комисията.

народния представител Цвета Георгиева, което е оттеглено. Предложение от народния представител Михаил Михайлов: „В чл. 154 се правят следните изменения и допълнения:

да поддържа национална база данни за своите членове, съгласно чл. 50, т. 4.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Иван Иванов, което е оттеглено. Предложение от Недялко Славов и група народни представители, което е

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат: 1. документ, удостоверяващ придобитата правоспособност; 2. сертификат или друг документ, удостоверяващ владеене на чужди езици, когато е приложимо;

Заявлението по ал. 1 заедно с приложените документи може да се подава и по електронен път по реда на чл. 144. (4) В съответния регистър по чл. 146, ал. 1 се вписват: 1. имената и данните за контакт

на вписаните по ал. 4 обстоятелства съответните лица са длъжни в 7-дневен срок от настъпването й да я заявят за отразяване в регистъра. (6) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед заличава вписаното по ал. 1 лице от съответния регистър по чл. 146, ал. 1:

Заповедта подлежи на предварително изпълнение. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго. (8) Лицата, заличени на основание ал. 6, т. 3 от съответния регистър по чл. 146, ал. 1, могат да заявят ново вписване, но не по-рано от 6 месеца от датата на заличаването им.”

издава на вписаното в съответния регистър по чл. 146, ал. 1 лице съответна идентификационна карта. (2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма утвърждава образците на идентификационните карти по ал. 1 за всяка от професиите по чл. 146, ал. 1. Картите трябва да дават възможност за ясна идентификация чрез снимка и най-малко две имена на съответния екскурзовод, планински водач или ски учител, а за ски учителя - и посочване на ски училището, в което е нает. (3) При загуба или унищожаване на идентификационна карта министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава дубликат по заявление на лицето по чл. 146, ал.

на чл. 157, който става чл. 150: „Чл. 150. Екскурзоводът, планинският водач и ски учителят носят имуществена отговорност за вредите, причинени от виновно неизпълнение на техните задължения, съгласно Закона за задълженията и договорите.”

е общодостъпна и обучение по снежни спортове на нея могат да предлагат само ски училища, с правоспособни ски учители, вписани в Националния туристически регистър. (2) За части от територията на ски пистите достъпът може да бъде ограничен само в случаите, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на защитени територии и обекти, при опасност за здравето или живота на хората, както и в други случаи, определени със закон. (3) Ограничението по ал. 2 е допустимо и в случаите, когато това е необходимо за обработка на ски пистите, в извънработно време на лифтовите и влековите съоръжения, както и за провеждане на състезания или други мероприятия, които с оглед естеството си налагат ограничаване на ползването на ски пистата. (4) На ски пистите не се допуска ползването на моторни превозни средства или други средства, които не са ски или сноуборд, с изключение на такива, които се използват от лицето по чл. 157, ал. 1 за обработка на пистите, за осигуряване на реда и безопасността по пистите или в извънредна ситуация, както и такива, които се използват от лицата, ангажирани с планинско спасяване

подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 160, който става чл. 153: „Чл. 153. (1) Ски пистите могат да бъдат самостоятелни или организирани в ски зона с определени граници, която да обхваща ски писти с различна сложност

а) зелена – за начинаещи; б) синя – лека писта; в) червена – средна писта; г) черна – трудна писта; 2. поставяне на видно място на територията на ски пистата, както и в местата за настаняване, разположени в непосредствена близост до съответната писта, на задължителни правила

необособени за целта места; 4. предотвратяване движението на превозни средства по пистите през времето, когато те са отворени, с изключение на превозните средства за поддържане на пистата и спасителни акции, при наличие на необходимата сигнализация; 5. поддържане на територията на ски пистата; 6. поддържане на интернет страница с информация за курорта, за ски пистите (описание, дължина, сложност, обслужване), за съоръженията (вид, дестинация и дължина), за услугите и атракциите и друга информация; поставяне на информационни и предупредителни знаци и сигнали, и указателни табели на територията на ски пистата съгласно изискванията на наредбата по чл. 159. чиято територия е планинският курорт, със заповед утвърждават правила за осигуряване спазването на обществения ред на територията на ски пистите – част от съответния курорт, и осигуряват контрол по спазването им. (3) Контролът по ал. 2 се извършва и от ски патрул”. По чл.

„Чл. 155.(1) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма създава със заповед Комисия за определяне вида на ски пистите съгласно

По преценка на министъра на икономиката, енергетиката и туризма в състава на комисията може да бъдат включени и други експерти в областта на снежните спортове. (5) Комисията извършва проверки за определяне вида на ски пистите и тяхната безопасност след постъпило искане до министъра на икономиката, енергетиката и туризма

1. рекултивация на терена: затревяване на оголени участъци, косене, почистване от храстовидна растителност, отстраняване на камъни, скални парчета, дънери, дупки и други неравности, причинени от порои и ерозия, отводняване, дрениране, изграждане на укрепителни шкарпи;

услугата ползване на въжени линии и е длъжно да изпълнява или да осигури изпълнението на изискванията на чл.

извършването на спасителни дейности. (2) В цената на картата за ползване на съоръжението може да се включи и планинска застраховка”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 166, който става чл. 159: „Чл. 159. Министерският съвет приема наредба

се намират плажове по чл. 160, ал. 2, създава със заповед комисия за водноспасителната дейност и безопасността на плажовете, наричана по-нататък „комисията”. (2) Дейността и организацията на работа на комисията се уреждат с правилник, издаден от областния управител.

Ежегодно, в периода април-октомври, областните управители на областите Добрич, Варна и Бургас предоставят на министъра на регионалното развитие и благоустройството ежемесечни справки и информация относно общото състояние, резултатите от извършените проверки, направените препоръки, наложените санкции и други на морските плажове, намиращи се на територията на съответната област”.

предложение от Недялко Славов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 173, който става чл. 166. (1) В Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се води и поддържа Национален туристически регистър, който съдържа информация за: 1. вписаните туроператори и туристически агенти: а) номера на удостоверението за регистрация, съответно на документа, удостоверяващ правото да се извършва такава дейност; б) вида на туристическите дейности; в) фирмата, седалището и адреса на управление на вписаното лице; г) адреса на офисите за упражняване на дейността, телефона, факса, електронната поща, интернет страницата; д) електронния адрес на интернет страницата за извършване на дейността по електронен път; е) адреса за кореспонденция на територията на страната с всички държавни институции, както и телефона, факса, адреса на електронна поща; ж) единния идентификационен код, данъчния или регистрационния код

приложените принудителни административни мерки и санкции по този закон; н) номера на издадения дубликат на удостоверението за регистрация; 2. категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и лицата, които извършват дейност в тях: а) номера на удостоверението; б) вида на обекта; в) наименованието на обекта; г) адреса на обекта, телефона, факса; д) категорията на обекта; е) капацитета на обекта – брой стаи/апартаменти/студия и брой легла; съответно: брой места на открито и на закрито; ж) фирмата/името и седалището/постоянния адрес на собственика на обекта; единния идентификационен код, данъчния или регистрационния код или друга идентификация, използвана в съответната държава членка на собственика на обекта; и) наименованието, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код, данъчния или регистрационния код или друга идентификация, използвана в съответната държава – членка на Европейския съюз на лицето, извършващо хотелиерство или

действието на удостоверението за категория и срока, за който се спира; м) входящия номер на заявлението за определяне на категория; н) номера и датата на заповедта на категоризиращия орган за определяне на категорията, за отказ, за понижаване или прекратяване на категорията; о) приложените принудителни административни мерки и санкции по този закон; п) издадения дубликат на удостоверението за категория; 3. организациите за управление на туристическите райони: а) наименованието, седалището и адреса на организацията, телефона, факса, електронната поща, интернет б) предмета на дейност; в) имената, телефона, факса и адреса на електронната поща на лицата, представляващи организацията; г) номера на заповедта на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за вписване на организацията в регистъра;

таласотерапевтични центрове: а) номера на сертификата; б) срока на сертификата; в) вида на обекта; г) наименованието на обекта; д) адреса, телефона, факса и адреса на електронната поща на обекта; е) наименованието, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код, съответно – името и постоянния адрес на собственика на обекта, телефона, факса, адреса на електронната поща; ж) наименованието, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код, съответно – името и постоянния адрес на лицето, на което са предоставени права за ползване върху обекта, телефона, факса, адреса на електронната входящия номер на заявлението за получаване на сертификат; и) номера на заповедта на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за издаване на сертификат, за отказ или за заличаване на сертификата; к) наложените санкции по този закон; л) издаден дубликат на сертификата; 7. правоспособните екскурзоводи, включени в списък, съдържащ име, данни за контакт – адрес, телефон, адрес на електронна поща на съответния екскурзовод, езици, на които ще практикува професията си, начин на упражняване, номер на идентификационната му карта и заповед за заличаване; 8. правоспособните планински водачи, включени в списък, съдържащ име, данни за контакт – адрес, телефон, адрес на електронна поща на съответния планински водач, начин на упражняване на професията, номер на идентификационната му карта и заповед за заличаване; 9. правоспособните ски учители,

В Националния туристически регистър в отделен раздел се вписват лицата, подали заявления за регистрация, категоризация и за сертификация, и се описват броят и видът на приложените документи. Вписването се извършва по реда на подаване на заявленията и се отбелязва

174, който става чл. 167: „Чл. 167. (1) Кметовете на общини се задължават да водят регистър по реда на наредбата по чл. 165, ал. 2 на всички категоризирани от тях на територията на общината туристически обекти и да предоставят информация относно вписванията по този регистър в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в 30-дневен срок от датата на заповедта за определената категория на туристическия обект. (2) Регистрите по ал. 1 са неразделна част от Националния туристически регистър.”

При промяна на вписаните обстоятелства в регистрите по ал. 1 вписаното лице подава заявление по образец до министъра на икономиката, енергетиката и туризма, съответно до кмета на общината, за отразяване на промяната в съответните законови срокове от настъпването й. й. (3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат документи, удостоверяващи настъпилата промяна, и документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата

Има предложение от народния представител Недялко Славов и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 179, който става чл. 172: „Чл. 172. Длъжностни лица, оправомощени от органите по чл.

от контролираните лица, като не разгласяват информацията, представляваща служебна или търговска тайна, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения; 4. да дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствията и нарушенията по закона и на издадените въз

за нарушения по т. 1, които са му известни. (2) Комисията за защита на потребителите има право да: 1. разпореди писмено на нарушителя да преустанови нарушението по ал. 1, т. 1; 2. изиска от нарушителя да декларира, че ще преустанови нарушението по ал. 1, т. 1 и, ако е необходимо, да го задължи да направи декларацията обществено достояние; 3. разпореди прекратяване или забрана на всяко нарушение по ал. 1, т. 1 и, ако е необходимо, да направи разпореждането за прекратяване или забраната на нарушението обществено достояние.” Комисията подкрепя текста на

за установяване на извършено нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания. (2) За налагане на административни наказания министърът на икономиката, енергетиката и туризма, председателят на Комисията за защита на потребителите, областните управители, кметовете на общини

административна преписка по установяване на съответното административно нарушение; 2. спира дейността на туроператор при неизпълнение на задължението по чл. 105 до обезщетяване на всички потребители.”

а) извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност без удостоверение за регистрация; б) несключване на застрахователен договор „Отговорност на туроператора” от страна на туроператора;

за категоризираните от него туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1-3; 5. могат да изискват сведения, документи и съдействие от други компетентни държавни органи и лица; 6. уведомяват председателя на Комисията за защита на потребителите в случаите на констатирани нарушения в туристическите обекти по чл. 3, ал. 2, т.

„Глава седемнадесета – Административнонаказателни разпоредби”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава седемнадесета. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 189, който става чл. 182: „Чл. 182. (1) Който Който извършва туроператорска и/или туристическа агентска дейност, без удостоверение за регистрация, или в случаите по чл. 65 – без да уведоми предварително министъра на икономиката, енергетиката и туризма,

глобата е в размер 15 000 лв., а имуществената санкция е в размер 30 000 лв. (3) Ако в резултат на нарушението по ал. 1 е причинена средна или тежка телесна повреда на потребителите на предоставените услуги или е настъпила смърт, установена с влязло в сила решение или присъда на компетентния съд, освен наказанието съответно имуществената санкция по ал. 1 и 2 на виновните лица, се налага забрана за упражняване на дейност по този закон за срок две години. (4) Наказанието съответно имуществената санкция по ал. 1 се налага и на лицето, което при организиране на групово или индивидуално туристическо пътуване фактурира с отделни фактури предоставените туристически услуги, посочени в § 1, т. 70 от Допълнителните разпоредби, които обхващат непрекъснат период от време, или предоставените допълнителни туристически услуги в комбинация с пътуване и нощувка.” нощувка.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 190, който става чл. 183: „Чл. 183. (1) На туроператор или туристически агент, който извършва туристическа дейност в помещение, което не отговаря на изискванията по този закон, се налага имуществена санкция в размер 500 лв. (2) За повторно нарушение имуществената санкция е в размер 1000 лв. (3) Не е налице нарушение по ал. 1, в случай че лицето е получило удостоверение за регистрация за извършване на съответната дейност само по електронен път.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 191, който става чл. 184: „Чл. 184. (1) В случай че се извършва туроператорска дейност от лице с функции за управление на дейността, което не отговаря на изискванията на този закон за образование, стаж и езикова квалификация, на туроператора се налага имуществена санкция в размер 500 лв. (2) За повторно нарушение имуществената санкция е в размер 1000 лв.” 1000 лв.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 192, който става чл. 185: „Чл. 185. На туроператор или туристически агент, който не постави удостоверението си за регистрация на видно място в туристическия обект, се налага имуществена санкция в размер 2000 2000 лв.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 193, който става чл. 186: „Чл. 186. (1) На туроператор или туристически агент, който при осъществяване на своята дейност сключи договор с нерегистриран по този закон туроператор или туристически агент, с лице, извършващо туристическа дейност в некатегоризиран или несертифициран туристически обект, с нелицензиран превозвач или застраховател, с екскурзоводи, планински водачи и ски учители, се налага имуществена санкция в размер 2000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, имуществената санкция е в размер от 5000 лв.” Комисията подкрепя

несъдържащ всички задължителни реквизити, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 198, който става чл. 191: „Чл. 191. На туристически агент, който не издаде или не предостави резервационна бланка на туриста, се налага имуществена санкция в санкция в размер от 250 до 500 лв.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 199, който става чл. 192: „Чл. 192. На туристически агент, който издаде или предостави резервационна бланка, несъдържаща всички задължителни реквизити, се налага имуществена санкция в размер от 100 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 200, който става чл. 193: „Чл. 193. На туроператор или туристически агент, който извършва дейност в помещение, където се извършват и други дейности, несвързани с предлагането на основни и допълнителни туристически услуги, се налага имуществена санкция в размер 500 лв.” 500 лв.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 201, който става чл. 194: „Чл. 194. На туроператор или туристически агент, който не предостави на потребителя информацията по чл. 80, ал. 1 или 4, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 202, който става чл. 195: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 202, който става чл. 195: „Чл. 195. На туроператор, който промени условията на предоставената на потребителя информация в нарушение на разпоредбата на чл. 80, ал. 3, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 203, който става чл. 196: „Чл. 196. (1) На туроператор или туристически агент, който не предостави в писмена форма на потребителя всички условия на договора преди неговото сключване, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв. (2) Имуществената санкция по ал. 1 не се налага в случаите по чл. 81, ал. 3.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 206, който става чл. 199: „Чл. 199. На туроператор, който наруши разпоредбата на чл. 84, се налага имуществена санкция в размер 3000 лв.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 206, който става чл. 199: „Чл. 199. На туроператор, който наруши разпоредбата на чл. 84, се налага имуществена санкция в размер 3000 лв.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 207, който става чл. 200:

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 210, който става чл. 203: „Чл. 203. На туроператор, който не представи на министъра на икономиката, енергетиката и туризма копие на договора за застраховка по чл. 97, ал. 1 в сроковете по чл. 100, се налага имуществена санкция в размер 1000 лв.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 211, който става чл. 204: „Чл. 204. (1) На туроператор, който не уведоми писмено застрахователя с копие до министъра на икономиката, енергетиката и туризма при настъпване или узнаване на обстоятелства, които биха могли да доведат до настъпване на застрахователното събитие, се налага имуществена санкция в размер 3000 лв. (2) На туроператор, който при настъпване или узнаване на обстоятелства, които биха могли да доведат до настъпване на застрахователното събитие, не предостави на застрахователя с копие до министъра на икономиката, енергетиката и туризма писмена информация за контрагентите и доставчиците си или не му оказва необходимото съдействие, се налага имуществена санкция в размер 2000 лв.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 212, който става чл. 205: „Чл. 205. Налага се имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв. на: 1. туроператор или туристически агент, който не изпълни задълженията си по чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2006;

представи информация за нужда от оказване на помощ на лице с увреждане или с намалена подвижност на летищен оператор съгласно чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2006; 5. туроператор или туристически агент, който не изпълни задълженията си по чл. 5, чл. 9, чл. 10, параграфи 2 и 5, чл. 11, параграфи 3 и 5, чл. 14, параграфи 3 и 4 и чл. 15

на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 5000 до 8000 лв., а имуществената санкция – от 10 000 до 15 000 лв.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 214, който става чл. 207: „Чл. 207. (1) Който предоставя туристически услуги в място за настаняване с временно спряно действие на удостоверението за категория по чл. 136, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 5000 до 8000 лв., а имуществената санкция – от 10 000 до 15 000 лв.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 215, който става чл. 208: „Чл. 208. Хотелиер или ресторантьор, който в категоризиран туристически обект предоставя туристически услуги, които не съответстват на изискванията за определената категория, се наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция санкция в размер от 1000 до 3000 лв.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 216, който става чл. 209: „Чл. 209. Който в категоризиран туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1-3 не постави информацията по чл. 114, т. 3 или я постави не в указания вид,

Комисията не подкрепя текста на вносителя на чл. 217 и предлага да се отхвърли. „Чл. 210. Хотелиер, който не изпълнява задълженията си по чл. 115 или ги изпълнява не по указания начин, се наказва с глоба в размер от 200 до 2000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 220, който става чл. 211: „Чл. 211. На ресторантьор, който не изпълнява задълженията си по чл. 117 или ги изпълнява не по указания начин, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 221, който става чл. 212: „Чл. 212. На хотелиер или ресторантьор, който сключи договор с нерегистриран туроператор или туристически агент, с хотелиер или ресторантьор, който няма право да извършва съответната туристическа дейност или с нелицензиран превозвач, се наказва с глоба в размер 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 3000 лв.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 222, който става чл. 213:

юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 5000 лв. (2) Ако регистърът по ал. 1 се води не по указания начин съгласно разпоредбата на чл. 116, ал. 2, лицето по ал. 1 се наказва с глоба в размер 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер до 3000 лв. (3) Хотелиер, който не подава ежемесечната справка-декларация по чл. 116, ал. 3 в съответната община, се наказва с глоба в размер 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 3000 лв.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 223, който става чл. 214: „Чл. 214. Който не постави временното удостоверение за открита процедура по категоризиране или категорийната символика за туристическия обект по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 на видно място във, съответно на територията на обекта, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 224, който става чл. 215: „Чл. 215. На лице, което предоставя туристически услуги в туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 в нарушение на изискванията на чл. 4 се налага глоба в размер от 100 до 500 лв. или имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 225, който става чл. 216: „Чл. 216. (1) На лице, което извършва дейност в несертифицирани обекти по чл. 3, ал. 2, т. 5, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, имуществената санкция е в двоен размер.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 226, който става чл. 217: „Чл. 217. На лице, което не постави сертификата за туристическия обект по чл. 3, ал. 2, т. 5 на видно място в обекта, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция редакция на чл. 227, който става чл. 218: „Чл. 218. Който не изпълни задължението си за заявяване на настъпила промяна във вписаните в Националния туристически регистър обстоятелства, се наказва с глоба в размер от 100 до 300 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 200 до 500 лв.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната следната редакция на чл. 228, който става чл. 219: „Чл. 219. (1) На лицата, упражняващи професията „екскурзовод”, „планински водач” и „ски учител”, без да са вписани в Националния туристически регистър съгласно изискванията на този закон, се налага глоба в размер 1000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер 3000 лв.”

е извършено повторно, глобата е в размер 1000 лв.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 230, който става чл. 221: „Чл. 221. При недопускане на длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или при непредоставяне на контролните органи на изискани документи или информация съответното лице, извършващо дейност в обекта, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 231, който става чл. 222: „Чл. 222. На собственик или лице, на което са предоставени права за ползване върху прилежащото към ски пистата съоръжение, което не изпълнява задълженията по чл. 154, ал. 1, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 232, който става чл. 223: „Чл. 223. На собственик или на лице, на което са предоставени права за ползване върху прилежащото към ски пистата съоръжение, за нарушения на наредбата по чл. 159, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 233, който става чл. 224: „Чл. 224. Който след прилагане на принудителни административни мерки „временно затваряне на туристически обект” или „забрана за ползването на плажа” продължава да извършва съответната туристическа дейност в обекта, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 30 000 лв.” Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 234, който става чл. 225.

на правилата по чл. 154, ал. 2 на виновните лица се налага глоба от 100 до 300 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 на виновните лица се налага глоба, съответно имуществена санкция, в двоен размер.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 237, който става чл. 229: „Чл. 229. (1) На физическите лица, едноличните търговци и юридическите лица за нарушения на наредбите по прилагането на закона, за които не са предвидени санкции по тази глава, се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер от 200 до 1000 лв. (2) При повторно

Преди това приканвам народните представители в пленарната зала.

„Турист” е посетител, чийто престой е най-малко 24 часа, като по този начин прекарва поне една нощ в посетената дестинация и целта на посещението е туризъм, отдих, спорт, лечебни процедури, бизнес, посещения на роднини и приятели, поклонничество, участие в културно, конгресно, конферентно или друго събитие. Не са туристи: а) хора, пътуващи по политически причини, бежанци; б) хора, пътуващи по политически/професионални причини – мигранти, членове на въоръжените сили, дипломати, персонал от посолствата; в) хора, пътуващи по политически/професионални причини – погранични работници, сезонни работници, куриери; г) хора, изпратени в чужбина от своята компания или от своето правителство като място на работа; д) транзитно преминаващи хора и перманентни имигранти. 2. „Екскурзиант” е посетител, чийто престой е под 24 часа. Екскурзианти са еднодневните посетители, круизните посетители и екипажите на превозни средства, но без транзитно преминаващите пътници. 3. „Вътрешен туризъм” са пътувания в рамките на страната на лица, които са постоянно пребиваващи в нея. 5. „Изходящ туризъм” са пътувания на лица, постоянно пребиваващи в страната, извън нея. 6. „Устойчив туризъм” е всяка форма на развитие, устройство или туристическа дейност, която съхранява и опазва дългосрочно природните, културните и социалните ресурси и допринася по положителен и балансиран начин за

сдружение” е сдружение, което се създава за развитие на туризма на територията на две и повече съседни общини и обединява местни туристически сдружения, както и други организации, желаещи да допринесат за развитието на туризма на съответната територия.

съгласно устава на сдружението и чл. 50. 13. „Туристическа дестинация” е регламентирана съвкупност от икономически, социални и културно-екологични дейности, осъществявани в туристически обекти с реални граници, с цел създаване, реализация

селищно образувание с национално значение, определено за такова с решение на Министерския съвет, което задоволява възникнали курортни нужди с национално значение и може да е разположен на територията на една или повече общини. 17. „Хотел” е сграда или функционално свързани сгради с минимум 15 стаи за настаняване, която се предлагат основни и допълнителни туристически услуги, свързани с пребиваването на туристите. За хотели, изградени преди 1 юни 2003 г., и за хотели в населени места или в части от тях

туристически комплекс, независимо от броя и вида на сградите, получава единна, обща категория за комплекса, като разлика в категорията на различните обекти в комплекса не се допуска. Апартаментният туристически комплекс разполага поне с едно заведение за хранене и развлечения. 20. „Вилно селище” е самостоятелна териториално обособена група от нискоетажни масивни вили с изградена обща инженерна и туристическа инфраструктура, в която се предлагат основни и разнообразни допълнителни туристически услуги. Обособява се от най-малко 5 вили и има поне едно заведение за хранене и развлечения. 21. „Туристическо селище” е самостоятелна териториално обособена група от места за настаняване с изградена обща инженерна и туристическа инфраструктура, където се предлагат основни и разнообразни допълнителни туристически услуги. Обособява се от най-малко 5 места за настаняване и има поне едно заведение за хранене и развлечения. тераса и места за паркиране. 24. „Хостел” Споделено се ползват санитарен възел, всекидневна, обзаведена кухня с трапезария. 25. „Пансион” е сграда, в която настаняването обикновено е за по-продължителен период от време, обзаведена с най-необходимите мебелировка, съоръжения, съдове и прибори за ползване и самостоятелно обслужване. 26. „Почивна станция” е самостоятелно място за настаняване с преобладаващи социални функции инфраструктура, предлагаща здравни, балнеоложки, спортни и други услуги. 27. „Къща за гости” е сграда с ниска етажност в архитектурен стил, съответстващ на облика на селището и/или е обвързан с неговата история, която разполага с максимум 10 стаи за настаняване. Гостите ползват общи помещения, като: всекидневна, обзаведена кухня, трапезария или място за хранене и място за отдих в двора. Обектът се стопанисва от домакини, които живеят в същата сграда или в съседство и се грижат за обслужването и изхранването (минимум закуска) на гостите, в условия близки до домашните. 28. „Стаи за гости” са до 5 стаи – самостоятелни или в апартаменти, в една сграда, предоставяни на туристи за нощувка. 29. „Апартаменти за гости” – са самостоятелни апартаменти в една жилищна сграда, предоставяни на туристи за нощувка. 30. „Бунгало” е място за настаняване, изградено от строителни конструкции за сезонна или целогодишна експлоатация, със санитарен възел, без задължително изискване за кухненски бокс. 31. „Къмпинг” е охраняван терен със съответната инфраструктура и с необходимите условия за пребиваване на туристи със собствена или наета палатка или каравана, както и за паркиране на автомобили и предлагане на туристически услуги. На територията други места за настаняване, хранене и търговия. „Ресторант” е заведение, в което се предлагат кухненска и сладкарска продукция, алкохолни и безалкохолни напитки. Обслужването на клиентите е с квалифицирани сервитьори с използване на специални форми на сервиране. 33. „Заведение за бързо обслужване” е заведение, в което се предлага ограничен типизиран асортимент от кулинарна продукция и/или готови пакетирани стоки, десерти, напитки – безалкохолни и алкохолни.

най-необходимата мебелировка, съоръжения, съдове и прибори за ползване и самостоятелно обслужване на туристи. Предлага туристическа, краеведска, екологическа и друга информация. 38. „Туристически учебен център” е сграда за настаняване с учебни функции. Представлява масивна сграда във или край населени места и в планински райони, архитектурно и функционално изградена, обзаведена и оборудвана за провеждане на специализирано обучение на кадри, обслужващи спортно-туристическите дейности, както и на професионално обучение по различни видове туризъм, алпинизъм, ориентиране, спелеология, водни ски и други спортове. Разполага с учебни и спортни зали, методически кабинети, библиотека и други. Има изградена инфраструктура със спортни площадки, терени, подходящо обозначени за обучение; маркирани трасирани маршрути и турове, необходими за професионална подготовка на курсисти. Обзаведен е с подходящи съоръжения за обучение и с необходимата мебелировка, съдове и прибори за престой и самостоятелно обслужване на курсистите. „Туристическа спалня” е сграда за настаняване за краткотрайно пребиваване на туристите. Представлява масивна сграда, архитектурно и функционално изградена във или край населени места, в архитектурно-исторически и етнографски центрове, във възлови планински центрове, в крайморски зони за отдих, в изходни пунктове към планините, природни и културни забележителности. Обзаведена е с най-необходимата мебелировка за предлагане на основни и допълнителни туристически услуги. Предоставя туристическа, краеведска, екологическа и друга информация. 40. „Туристическа столова” е заведение за хранене със собствена храна или по заявка. Предлага се ограничен асортимент от кухненска продукция, сладкарски, тестени и други изделия, пиво, топли, студени, безалкохолни и други напитки. Самообслужването е основна форма на обслужване. 41. „Туристически бюфет” е заведение за хранене с ограничен асортимент от готови и пакетирани хранителни стоки, студени и топли сандвичи, тестени и захарни изделия, пиво, топли и студени напитки и други. 42. „Туристическа столова със сервитьорско обслужване” е заведение за хранене с разнообразен асортимент от кухненска и сладкарска продукция, безалкохолни и алкохолни напитки, пиво, топли напитки и други. Спазват се изискванията за обзавеждане и обслужване в ресторант (лист-меню, карт-меню, мека мебел, украса, гардероб и други). „Балнеолечебен (медикъл СПА) център” е самостоятелен или изграден към място за настаняване център, намиращ се в градска или курортна среда, в който се прилагат здравни процедури, базирани на естествени лечебни фактори (минерална вода и/или лечебна кал). В центъра се предлагат разнообразни терапевтични програми, които се провеждат в специализирано оборудвани кабинети, зали и помещения, предназначени за осъществяване на диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика. Центърът е лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения. 44. „Балнеолечебни (медикъл СПА) услуги” са услуги, изискващи използването естествени лечебни фактори – минерална вода и/или лечебна кал, за провеждането на процедури допринасящи за възстановяване здравето на човека. Балнеолечебните услуги се изпълняват от медицински и немедицински специалисти, получили своето образование в акредитирано висше училище. е самостоятелен или изграден към място за настаняване център, намиращ се в градска или курортна среда, в който се прилагат разнообразни процедури, програми и ритуали, включващи използването на вода – минерална, изворна и друга разрешена от закона, и/или лечебна кал и/или морска вода и/или други естествени природни фактори, чрез прилагане на класически и нетрадиционни терапевтични методи на въздействие, целящи антистрес, релакс и психо-физическо възстановяване, както и насочени към красотата на човешкото тяло. В СПА зоната има минимум: вътрешен и/или външен басейн или спа капсула, а бюти зоната има минимум 2 кабинета с хидромасажни процедури, турска баня или парна баня, сауна или инфрачервена кабина, зала за релакс. 46. „СПА услуги” са услуги, изискващи използването на вода (минерална, изворна, както и друга разрешена от закона), както и лечебна кал и/или морска вода, и/или и/или други естествени природни фактори за класически и нетрадиционни терапевтични методи на въздействие, целящи възстановяване на психо-емоционалното и физическото здраве, както и насочени към красотата на човешкото тяло. СПА услугите се изпълняват от персонал със специализирано в съответната област образование. „Уелнес център” е самостоятелен или изграден към място за настаняване център, намиращ се в градска или курортна среда, в който използването на вода и естествени природни фактори не е задължително. В центъра се предлагат разнообразни рекреативни и козметично-разкрасяващи процедури, програми и антистресови ритуали, базирани на съчетание от природни лечебни ресурси и холистични подходи за постигане постигане на физическо, емоционално, духовно, интелектуално, професионално и социално благосъстояние на личността. 48. „Уелнес услуги” са услуги, за предоставянето на които не се изисква използването на естествени природни фактори и които се

психо-емоционалното и физическото здраве, както и насочени към красотата на човешкото тяло. Таласотерапевтичните услуги се консултират и реализират от медицински и немедицински специалисти, получили своето образование в акредитирано висше училище. 51. „Ски писта” е общодостъпен, обособен и обезопасен планински участък, на който се предлагат и потребяват туристически услуги, свързани с практикуване на ски спортове (ски алпийски дисциплини, сноуборд и ски бягане). 52. „Ротел” е подвижен хотел, представляващ вагон с единични и двойни стаи. През деня туристите се запознават с различни градове и техните забележителности, а нощуват във влака. 53. „Ботел” е неголям воден хотел (неплаващ), като такъв може да се използва оборудван по съответния начин плавателен съд. 54. „Флотел” е плаващ хотел, представляващ специално оборудван плавателен съд. На туристите се предоставят комфортни стаи-каюти, услуги за активна почивка, зали за преговори, конференции, конгреси, средства за свръзка, барове и ресторанти. 55. „Хотелиерство” е предоставяне на настаняване и други услуги съобразно вида и категорията на обекта. 56. „Хотелиер” е лице, което извършва хотелиерство във всички видове категоризирани по закона или с издадено временно удостоверение за открита процедура за категоризиране места за настаняване, туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални. 57. „Ресторантьорство” е предоставянето на туристически услуги при специфични форми на обслужване съобразно вида на туристическия обект. 58. „Ресторантьор” е лице, което извършва ресторантьорство във всички видове категоризирани по закона заведения за хранене и развлечения (самостоятелни и прилежащи към места за настаняване) и заведения за хранене, прилежащи към туристически хижи. 59. „Туроператорска дейност” е организирането на групови и/или индивидуални туристически пътувания с обща цена, предлагани за продажба, пряко или посредством туристически агент с цел туризъм, отдих, развлечение, бизнес, участие или посещение на прояви и събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и делови събития или с друга цел.

както и застраховки, свързани с туристическото пътуване. 62. „Туристически агент” е лице, регистрирано по реда на този закон или вписано в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти за извършване на туристическа агентска дейност. 63. „Свободно предоставяне на услуги от туроператор и/или туристически агент” е налице, когато лице, което има правото да упражнява туроператорска и/или туристическа агентска дейност по законодателството на друга държава членка, ще извършва тази дейност временно или еднократно без установяване на територията на Република България. 64. „Туристически ваучер” е документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между туроператора и туриста като потребител на организирано туристическо пътуване с обща цена или на продажбата на основна/и основна/и и/или допълнителна/и туристическа/и услуга/и. 65. „Резервационна бланка” е документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между туристическия агент и туриста като потребител на основна или допълнителна туристическа услуга, когато не са част от организирано туристическо пътуване с обща цена. 66. „Туристически продукт” е съвкупността от специфични стопански дейности и природни и антропогенни условия и ресурси в рамките на определена територия, предлагани и потребявани от туриста по време на неговото пътуване. 67. „Организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена” са пътувания: 1. по предварително изготвена програма,

на договора за организирано туристическо пътуване с обща цена” са: цената, датата на тръгване и пристигане, продължителността на престоя, маршрутът на пътуването, видът на използвания транспорт, местоположението, видът и категорията на местата за настаняване. 69. „Основни туристически услуги” са настаняване, хранене и транспортиране. 70. „Допълнителни туристически услуги” са услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, конгресни и делови прояви (организиране на срещи, конференции, семинари, обучения, презентации и други корпоративни събития), спортно-анимационни и водноатракционни услуги, здравни, спа и уелнес услуги, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, ски екипировка, превозни средства и на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, услуги, предоставяни от школи и клубове по танци, езда, ветроходство и други водни спортове, услуги, предоставяни от ски училища, и други услуги, предлагани и потребявани от туристите по време на тяхното пътуване и престой. 71. „Детски лагер” е форма на организиране и провеждане на детски и ученически туристически пътувания с обща цена, която се реализира при спазване на специални правила. 72. „Свързани лица” са:

пряко или косвено от трето лице; ж) лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; з) лицата, едното от които е търговски представител на другото; и) лицата, едното от които участва в управление на дружество за извършване на същата дейност на същото място и с повече от половината от същите наети лица в продължение на две години от прекратяването на тази дейност на другото. 73. „Екскурзовод” е лице, вписано в Националния туристически регистър за упражняване на професията „екскурзовод”, което при реализиране на програмата на туристи ги запознава с природно-географските особености, обществено-икономическото развитие и културното наследство на страната. 74. „Планински водач” e лице, вписано в Националния туристически регистър за упражняване на професията „планински водач”, което води и придружава туристи в планинска и природна среда, като по време на осъществяването на избрания маршрут се грижи за сигурността на туристите и им дава информация за природно-географските особености и за забележителностите по него. 75. „Ски учител” е лице, вписано в Националния туристически регистър

„Детска ски зона” е обособена зона за практикуване на снежни спортове от деца до 6-годишна възраст. Същата е снабдена с уреди и пособия от сняг и други материали, подсигуряващи сигурно и безопасно практикуване на снежни спортове, съобразно възрастовите особености на децата. 78. „Снежен парк” представлява обособена зона за практикуване на ски и сноуборд свободен стил. Същият е изграден от различни уреди, направени от сняг и други материали, подредени в зони с различна конфигурация и степен на трудност. Осигурява сигурност и безопасност на практикуващите. 79. „Документ, удостоверяващ владеенето на езика” е диплома, свидетелство, сертификат или друг удостоверителен документ за успешно успешно положен изпит по чужд език във висше училище, профилирана гимназия, профилирана паралелка в средно общообразователно училище, гимназия или професионално училище или езиков курс. 80. „Организирано детско и ученическо туристическо пътуване” е организирано пътуване, при което потребителите на пътуването са лица до 19 години,

цена, или в) от чието име и/или в чиято полза е сключен или е постигнато съгласие да бъде сключен договор за туристическо пътуване, или г) в полза на което е прехвърлено туристическото пътуване с обща цена съгласно чл. 91, ал. 1. 83. „Бранд” е уникалното съчетание от емоционални и рационални възприятия за една дестинация и типа продукт, който тя предлага, отличаващи я от конкурентните дестинации като най-подходяща за съответните целеви пазарни сегменти. 84. „Повторно” е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение. 85. „Системно нарушение” е налице, когато в двугодишен срок са извършени три или повече административни нарушения на този закон. 86. „Повторен отказ” е отказ на лицето, извършващо туристическа дейност в обекта, да допусне за втори пореден път длъжностно лице от контролните органи в обекта или да предостави на контролните органи изисканите за втори пореден път документи и информация. 87. „Обитавано жилище” е жилището, в което лицето, извършващо хотелиерство, живее и то е неговият настоящ адрес по адресна регистрация. 88. „Непреодолима сила” е събитие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. 89. „Ски зона” е планинска Благодаря, госпожо Танева, поемете си въздух. Ще продължи господин Бойчев. А сега моля народните представители в пленарната зала да гласуваме Допълнителните разпоредби и § 1.

привеждат дейността си в съответствие с изискванията му и представят в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма съответните документи за вписването им в

запазва. (2) Когато към датата на влизане в сила на закона има започната процедура за регистрация на туроператори и/или туристически агенти, процедурата се довършва по реда на отменения Закон за туризма.”

г. (2) Откритите процедури за издаване на удостоверения за определена категория на туристически обекти до влизането в сила на закона се довършват по реда, предвиден в него.”

(2) Неприключилите процедури по категоризация на плажове по отменения Закон за туризма се прекратяват с влизането в сила на закона. (3) Платените такси за разглеждане на заявленията по ал. 2

за § 12. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13: „§ 13. (1) Националният съвет по туризъм, консултативните съвети по въпросите на туризма, Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти, Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти и общинската експертна комисия категоризация на туристически обекти по закона се създават в срок до три месеца от влизането му в сила. (2) Съветите и комисиите по отменения Закон за туризма се закриват със създаването на тези по ал. 1.” Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 14

пансиони, почивни станции, стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала, къмпинги, както и туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални;” б) в буква „е” думите „СПА и уелнес центрове” се заменят с „балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове”.

и „средството за подслон или” се заличават.” Комисията предлага да се създаде нов § 19: „§ 19. В Закона за потребителския кредит (обн., ДВ., бр…) в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит

не се прилагат за договори за потребителски кредит, сключени преди влизането му в сила.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 20: „§ 20.

Преходни и заключителни разпоредби ведно с § 2 до § 20 включително.

на електрическата енергия и осигуряване на базовите потребности на потребителите на енергия на приемливи цени, № 354-02-28, внесен от Михаил Райков Миков и група народни представители на 26 февруари 2013 г.” На свое заседание, проведено на 28 февруари, на 6 и 12 март 2013 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Проект за решение за възлагане на Министерския съвет и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да предприемат мерки за намаляване на цените на електрическата енергия и осигуряване на базовите потребности на потребителите на енергия на приемливи цени. На заседанието присъстваха от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма Димитър Куюмждиев – директор на дирекция „Сигурност на енергоснабдяването”, от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Юлиана Иванова – председател, госпожа Андон Вълков, госпожа Милена Миланова, господин Стефан Герчев, госпожа Цветанка Андреева и от Българска ветроенергийна асоциация Себастиан Ньотликс – изпълнителен директор, госпожа Марияна Янева – заместник-изпълнителен директор, господин Николай Николов, госпожа Биляна Лозанова. Проектът беше представен от народния представител Михаил Миков. Основните цели, които се поставят в проекта, са: Първо, да се наложи забрана върху правото на електроразпределителните дружества да прекратяват електроснабдяването на битови потребители при просрочване на фактурираните задължения в периода декември 2012 г. – май 2013 г. до изпълнение на т. 5. Второ, да се задължи Министерският съвет да определи количествата електрическа енергия, необходима за базовите потребности на гражданите. Трето, да се задължи Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да се облекчи финансовият натиск върху битовите потребители, да определи цени на електрическата енергия за задоволяване на базовите потребности на не по-високи цени от цените, действащи до 31.06.2012 г. Четвърто, да се задължат електроразпределителните дружества да предложат на своите битови потребители разсрочен безлихвен погасителен план за период най-малко от три месеца. Пето, да се възложи на Министерския съвет в най-кратък срок да осигури нормалното функциониране на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и да предложи в съответствие със Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни актове мерки за регулиране цената на електроенергията. Според изложените мотиви в проекта за решение се предлага Министерският съвет да определи количествата електрическа енергия, необходима за базовите потребности на гражданите. Наложително е бъдат облекчени от финансовия натиск битовите потребители, ДКЕВР да определи цени на електрическата енергия за задоволяване на базовите потребности на не по-високи цени от цените, действащи до 31.06.2012 г. Закона за енергетиката – чл. 2, ал. 2, се постановява защита на интересите на потребителите, като приоритет в държавната политика в енергетиката. В тази връзка се предлага на Народното събрание да приеме забрана върху правото на електроразпределителните дружества да прекратяват електроснабдяването на битови потребители при просрочване на фактурираните задължения. Забраната има за цел да даде възможност на потребителите да балансират месечните си бюджети, без да бъдат натоварвани с лихви, без риск от спиране на електроподаването в техните домове. Временното отлагане на изпълняването на договорните задължения ще обхване периода от декември 2012 г. до месец май 2013 г. и има давност до предприемане на необходимите мерки от Министерския съвет за регулиране цената на електроенергията. Според вносителите е задължение на правителството на Република България, дори и в оставка, да защити интересите на българските граждани и да се грижи за нормалното функциониране на всички институции. Необходимо е компетентните по закон органи да обсъдят евентуална корекция на увеличаването на такса „пренос”, както и ревизия и преразглеждане на структурата на разходите на електроразпределителните предприятия и нивата на признатите им загуби. Необходимо е да се обсъди увеличаване на дела на по евтините източници при формирането на цените на електроенергията. В хода на дискусията председателят на комисията Мартин Димитров изрази опасение, че с подобно решение Народното събрание би се намесило в договорни отношения, което не е част от правомощията му. Заместник-председателят на комисията Диан Червенкондев изтъкна, че и към момента електроразпределителните дружества са предприели действия да не спират електрозахранването на своите потребители, както и че законодателството в областта дава достатъчна гаранция, че ДКЕВР ще функционира нормално и ще изпълнява задълженията си. Същото становище беше подкрепено и от изпълняващия длъжността председател в оставка на ДКЕВР Юлиана Иванова. Народният представител Рамадан Аталай изтъкна, че с въвеждането на енергийните помощи за социално слаби граждани е отпаднала необходимостта от определяне на базови потребности. Народният представител Михаил Миков изрази становище, че ситуацията е извънредна и в условията на приключващо Народно събрание трябва да се даде възможност на изпълнителната власт и на ДКЕВР да предприемат действия за намаляване цената на електроенергията. След представяне и обсъждане на проекта за решение се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 5, без „против”, „въздържали се” – 11 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да не приеме Решение за възлагане на Министерския съвет и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да предприемат мерки за намаляване на цените на електрическата енергия и осигуряване на базовите потребности на потребителите на енергия на приемливи цени,

Няма присъстващи от парламентарната група. Дискусията е открита. Има ли народни представители, които желаят да участват в нея? Господин Червенкондев. Уважаеми колеги, това, което в момента се случва и е факт изцяло празна зала от страна на БСП и на всички вносители, се случваше и в Икономическата комисия на две заседания. Всички тези вносители, които уж защитават уж искат да направят някакво решение за хората, които са отвън, внасят нещо, което, първо, не върши работа, и, второ, те го знаят много добре, защото отсъстват от залата. Отсъстват от залата, защото знаят, че няма да намерят решение, а искат единствено и само чрез див популизъм да предлагат нещо, което буквално е едно нищо! В случая ще Ви дам пример: в момента искат да се намали цената на електроенергията. Това е факт – от 5 март 2013 г. с решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране цените на електроенергията паднаха

базова мощност, тоест електроенергия до определени киловати, която да бъде по евтина за всички, по-евтина за всички, които са отвън, но също така по евтина и за тези, които ги няма. Следователно решението е не само за социално слабите, а и за вносителите.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, правя предложение за прегласуване. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

не е прието. Колеги, благодаря за това, че приехме Закона за туризма. Утре – редовно пленарно заседание с начален час 9,00 ч. Закривам извънредното заседание.